Da. Uvaženi Ruđer Friganović državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Friganović, Ruđer** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Pa evo kratko samo znači područje patenata je kod nas uređeno zakonom koji je stupio na snagu 1. siječnja 2004. godine već onda je bio u visokom stupnju usklađen sa pravnom stečevinom EU. Od tada do danas tri puta je mijenjan znači 2005., 2007., i 2009. godine također u skladu sa relevantnim izmjenama koje je donosila EU svojim uredbama direktivama. Ovo područje dobro je usklađeno sa pravnom stečevinom o čemu svjedoči činjenica da je poglavlje 7 koje uređuje to područje u pregovorima sa EU je zatvoreno u prosincu 2008. godine sa jedinom obvezom da i dalje radimo na usklađivanju. I ovo je još jedno usklađivanje gdje se ustvari dodatno uređuje institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i to na način da se dodatno produžuje zaštita za lijekove s područja pedijatrije. U državnom proračunu nije potrebno osigurati dodatna sredstva za provođenje ovoga zakona, a kao što je rečeno prijedlog za donošenje po hitnom postupku crpimo iz članka 161. Poslovnika Hrvatskog sabora gdje se takva mogućnost takva mogućnost dozvoljava za one propise koji ustvari vode k usklađivanju sa pravnom stečevinom EU. Evo zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvažena zastupnica DAnica Hursa. Izvolite.

Potpisavši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU, RH dužna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u EU. Po prijedlogu ovog zakona uvodi se uređenje instituta svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama. Tako se predlaže uvođenje definicije za institut produljenja trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, uvodi se izuzetak produljenja trajanja svjedodžbe, propisuje se kada produljenje trajanja svjedodžbe nije moguće, propisuju se pretpostavke za podnošenje zahtjeva za produljenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, propisuje se sadržaj i prilozi koji se moraju podnijeti u zahtjev za produljenje trajanja svjedodžbe kao i obveza plaćanja zahtjeva za produljenje svjedodžbe i još niz drugih stvari. Dakle, predloženim se zakonom osim usklade sa europskom pravnom stečevinom ostvaruju i preduvjeti za primjenu najnovijih izmjena u području trajanja zaštite patentom za izume koji se odnose na lijekove u u ovom slučaju naročito na dodatno produženje zaštite za lijekove s područja pedijatrije. Eto iz ovih svih razloga klub HNS-a, HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Klub HDZ-a podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu. Prvo iz razloga jer se radi o našim međunarodnim obvezama i obvezama pristupanja EU. Stupanjem na snagu Zakona o patentu iz 2003. godine Hrvatska je u najvećoj mjeri ispunila obveze usklađivanja hrvatskog zakonodavstva na podruju patenata s pravnom stečevinom EU. Međutim u međuvremenu je došlo do promjena odnosno ukinuta je uredba 1768/92 EU parlamenta i vijeća od 18. lipnja 1992. godine. Stupanjem na snagu uredbe 469/09 EU parlamenta i vijeća o 6. svibnja 2009. godine. Predloženim izmjenama Zakona o patentu ovo se područje u potpunosti usklađuje sa aktualnim propisima EU. Odnosno u zakonu o patentu uvodi se izmjena i uređuje institut svjedodžbi o dodatnoj zaštiti. Ono drugo što je važno spomenuti kada je u pitanju Zakon o patentu da Hrvatska ne samo u svom zakonodavnom već u svim aktivnostima slijedi i treba slijediti najnovije trendove inovacijske politike u EU. U današnjoj globalnoj ekonomiji znanja intelektualni kapital i inovacije kao komercijalizirano znanje, a onda i patenti postaju osnova gospodarske konkurentnosti posebno prerađivačke industrije. Kada je u pitanu inovacijska politika, onda možda i prigoda govoreći o ovom zakonu kazati da je cilj inovacijske politike staviti znanje u funkciju gospodarskog rasta kroz inovaciju, uključivo i patente kao pokretača gospodarskog rasta. I zato smatramo da je važno primijeniti i slijediti sve one dokumente koji su na neki način označili zaokret u u inovacijskoj politici EU od zelenog papira inovacije iz '95. u kojem je definirano da EU ima jak istraživački potencija, no da je slab inovacijski potencijal. Tu se došlo do onog tzv. apsurda gdje EU u odnosu prema drugim razvijenim zemljama kao što je SAD kao što je Japan ima iznimno jak istraživački potencijal i rezultate istraživanja itd. no oni nisu istovremeno jamstvo gospodarskog rasta. I jasno da je tu došlo do zaokreta u toj politici. Dakle, potreba snažnije suradnje znanosti i gospodarstva, tržišna eksploatacija, istraživanja kroz inovacije, zatim dokument prvi akcijski plan inovacije iz '96., zatim Lisabonska deklaracija gdje se govori o transformaciji Europske unije u najkonkurentnijoj i najdinamičnijoj gospodarstvo znanja i također doda da u Deklaraciji iz Barcelone iz 2002. godine gdje se govori o udvostručavanju ulaganja u Europskoj dakle na 3% bruto društvenog proizvoda Europske unije i inzistiranje na snažnijoj suradnji sa znanosti i gospodarstva gdje bi upravo industrija odnosno gospodarstvo sudjelovalo u istraživanju i razvoju sa 2/3 dok dok javni sektor sa 1/3 i što se tiče istraživanja s posebnim naglaskom na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i biotehnologiju. Evo samo na kraju, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o patentu. Hvala Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, hvala lijepa. Dobio sam

Tema koja me zanima i s kojom se bavim, zbog toga sam vjerojatno i dobio taj zadatak, to je pitanje intelektualnog vlasništva. Intelektualno vlasništvo je svakako važno u trenutku kad se Hrvatska Europsku uniju da se prilagodi svemu tome jer intelektualna vlasništva predstavljaju jednu kategoriju bojazni koja postoji u krugovima u Hrvatskoj, pogotovo u segmentu djelovanja kojeg ja recimo na određeni način predstavljam. To su razne vrste projektiranja, prostornog planiranja koje su obuhvaćene kroz rad komora. Međutim, naravno podržavajući činjenicu da Republika Hrvatska je obavezna zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnoj razini koja postoji u Europskoj uniji i da na tome radimo i da ovaj zakon je u tom prilogu. Jedina moguća nedoumica se postavlja u riječi koja kaže sličnu. Da li tu postoji neki klizni opir u tome ili ne, sličnu ili jednaku, ne znam dal su ta dva termina s razlogom tu postavljeno. A što se tiče same teme koja je zapravo obuhvaćena ovim zakonom, radi se praktički o jednome segmentu kojem ja nisam ni kompetentan, a i ne predstavlja ništa. radi se o usklađenosti s europskom pravnom stečevinom, a odnosi se praktički na lijekove i to kako vidim u članku 1. samog prijedloga zakona priznato je za zaštitu lijekova za pedijatrijsku upotrebu. Tako da u ovome ne vidim ništa što bi bilo sporno i u tom smislu podržavam predloženi zakon. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi još jedan od zakonskih prijedloga poput niza onih koje smo već ranije raspravili i usvojili tijekom prethodnog razdoblja, odnosno prethodnih nekoliko godina, a kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom odnosno pravnom stečevinom Europske unije, ovoga puta u dijelu intelektualnog vlasništva odnosno u području intelektualnog vlasništva. Dakle, danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu kojim je u Republici Hrvatskoj uređeno područje patenta i kojeg je ovaj Visoki dom donio još 2003. godine, a koji se počeo primjenjivati od početka 2004. godine. Ovdje je potrebno naglasiti kako je donošenjem i praktično započela uskladba hrvatskog zakonodavstva iz područja intelektualnog vlasništva, odnosno iz područja patenata s pravnom stečevinom Europske unije. Nije na odmet ni spomenuti činjenicu kako je tadašnja usklađenost u ovome segmentu bila zaista na jednoj veoma visokoj razini. Samim time dakle usvajanjem Zakona o patentu iz 2003. godine Republika je Hrvatska u značajnoj mjeri zajamčila razinu zaštite intelektualnog vlasništva, barem u području patenata, sličnoj onoj koja postoji u zemljama jednim dijelom ispunila svoju obvezu u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji koja je propisana odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakako, tu obvezu smo nastavili ispunjavati u narednom razdoblju prateći sve aktualnosti aktualnosti pravne stečevine zajednice koje su se događale u međuvremenu. Rezultat takvog pristupa i način rada jesu izmjene i dopune Zakona o patentu koje su uslijedile 2005., 2006. 2006. i 2009. godine, naravno i ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona upravo su rezultat takvog načina rada, ali i obveze implementacije svih novina pravne stečevine zajednice u nacionalni zakonodavni okvir. Čisto radi razumijevanja reći ću nekoliko rečenica o tome što je zapravo patent i koji je smisao njegovog ishođenja. Naime, patent prema definiciji predstavlja isključivo pravo priznato za određeni izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, a priznaje se za izume koji se odnose na proizvodne postupke ili određenu primjenu. Postupak za priznavanje patenata u Republici Hrvatskoj provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem prijave patenta iz zahtjeva za priznavanje patenta od strane izumitelja, a u skladu s odredbama predmetnog zakona i Pravilnika o patentu. Osnovni uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti kako bi mogao uopće biti priznat patentom jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina i industrijska primjenjivost. Da bi izumitelj uopće mogao ostvariti patentnu zaštitu za svoj izum dužan je u postupku priznavanja patenta otkriti tehničke detalje izuma u opsegu koji omogućava stručnjacima iz određenih područja izradu ili uporabu toga izuma. Takav opis izuma nakon određenog razdoblja tajnosti postaje javno dostupan svima koji su zainteresirani što u principu znači da patentni sustav predstavlja neku vrstu razmjene u kojoj izumitelj pristaje otkriti društvu pojedinosti svoga izuma kako bi se omogućio tehnološki napredak u društvu, a u zamjenu za to dobiva pravo isključivog raspolaganja izumom tijekom određenog vremenskog razdoblja. Dakle, ta patentna zaštita vrijedi 20 ili 10 godina od dana podnošenja prijave patenta, zavisno o tome radi li se o patentu na temelju potpunog ispitivanja ili bez potpunog ispitivanja odnosno o tzv. konsenzualnom patentu. Ovdje je još potrebno reći kako se zaštita patenta ostvaruje prema teritorijalnom načelu što znači da zaštita izuma vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo odnosno patent priznat. Međutim, zaštitu je moguće ostvariti na teritoriju drugih zemalja i država i to na jedan od sljedećih načina. Dakle, podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje, zatim podnošenjem jedne međunarodne prijave temeljem Ugovora o suradnji na području patenata za zemlje potpisnice toga ugovora i konačno podnošenjem prijave za europski patent putem nekog od regionalnih ureda Europske patentne organizacije. Dakle, međunarodni regionalni patentni sustavi omogućuju podnošenje jedne prijave na jednom mjestu sa istovremenim pravnim učinkom u više zemalja. Konačno, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o patentu postiže se potpuna usklađenost našeg pravnog okvira s pravnom stečevinom Europske unije iz područja prava patenata, odnosno dodatno se usklađuje sa odredbama Uredbe broj 469 iz 2009. godine a koja se odnosi na svjedodžbu o dodatnoj zaštiti kada su u pitanju lijekovi. Naime, predloženim izmjenama i dopunama zakona predviđeno je uvođenje novog instituta a koji se odnosi na produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti. Ovaj se institut uvodi kao izuzetak, a odnosi se na produljenje trajanja svjedodžbe za dodatnih šest mjeseci u slučajevima kada je patent priznat za lijek koji služi za pedijatrijsku upotrebu, te ako je za lijek izdano odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u svim državama članicama Europske unije. Dakako, propisan je i kompletan postupak od podnošenja zahtjeva za produljenja trajanja svjedodžbe do odobrenja zahtjeva ili proglašavanja svjedodžbi odnosno produljenja njenog trajanja ništavnim. I na kraju uvažavajući sve prethodno rečeno, a prije svega činjenicu da se ovim izmjenama i dopunama naš Zakon o patentu u potpunosti usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Osobno ću podržati njegovo usvajanje. Hvala lijepo.

gospodine državni tajniče sa suradnikom. Naime, pitanje patenata odnosno zaštite intelektualnog vlasništva je u cijelom svijetu vrlo razvijeno, a ovo što mi imamo pred nama je u stvari to isto pitanje ali u području lijekova, odnosno farmaceutske industrije. Farmaceutska industrija je u mnogome specifična u pogledu razvoja određenoga proizvoda prije svega iz tog razloga što se odnosi na primjenu tih proizvoda na čovjeka, odnosno životinju i pri tome sav onaj set istraživanja koja se moraju izvoditi traju jako dugo. Dakle, potrebna su i ona pretklinička i klinička istraživanja itd. kako bi se potpuno siguran i pouzdan po ljudsko zdravlje lijek pustio u prodaju i to lijek koji će se određenim patentom zaštititi. Iako se prijava podnosi u ranoj fazi počesto ta trajnost samoga postupka znači da već negdje i do desetak godina dakle od prijave već patenta, a znamo da je 20 godina vijek trajanja određenoga patenta. Dakle, već pola vremena je gotovo prošlo kada se patent napravio. Stoga su mnoge zemlje,

služi upravo za produljenje ovoga vijeka patenta odnosno za da kažemo ekonomsku opravdanost za proizvođača patenta po kojem se radi lijek. Kod nas u Republici Hrvatskoj je zakonom to regulirano upravo svjedodžbom o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima i životinjama ili životinjama i sredstvima za zaštitu bilja. Takve kažem mjere su uvele mnoge zemlje. Europska unija je tek jedna od njih. Osim njih ne znam Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija, Rusija, Izrael, Južna Koreja itd. Praktično sve razvijene zemlje to imaju. Ono što je cilj takvim produljenjem jeste da se barem tih 15 godina, dakle ¾ životnog vijeka patenta zaista uspiju izregulirati. Kako bi se potaknule inovativne tvrtke koje dakle i mogu i imaju sredstva uložiti u razvoj, prije svega lijekova za djecu, dakle u pedijatriji potiče se još upravo ovim jednim tzv. eksplozivitetom takav razvoj i to je ono što je Europska unija uvela. Uvele su ponavljam još i ostale zemlje i Hrvatska se praktično pridružuje Europskoj uniji, dakle u ovom pogledu. imajući u vidu, dakle čitav niz uvjeta ili kriterija koje farmaceutska tvrtka koja se bavi pedijatrijskim proizvodima potrebno zadovoljiti ovim Zakonom se Hrvatska kažem pridružuje Europskoj uniji u jednom jako dobrom obliku poticanja farmaceutskih tvrtki koje rade za dobrobit djece. Prema tome, riječ je o jednim izmjenama i dopunama zakona koje idu u prilog razvoju farmaceutskih proizvoda, odnosno lijekova za zdravlje djece i u tom pogledu je ovo jedan vrlo koristan zakon, te ću ga stoga i podržati. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.